Mødet er åbnet. Fra medlem af Folketinget Rasmus Jarlov (KF), der har orlov, har jeg modtaget meddelelse om, at han fra og med den 1. oktober 2020 atter kan give møde i Tinget.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

Der er ikke mere at foretage i dette møde. Det næste møde afholdes i dag kl. 13.10, hvor vi skal stemme om endelig vedtagelse af L 214. Mødet er hævet.